Kolegice i kolege, nastavljamo raspravu po klubovima pa pozivam poštovanu kolegicu Sunčanu Glavak da iznese stajališta kluba HDZ-a.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dok pronađu nekog u ime predlagatelja evo ja ću iznijeti stajalište u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice. Ono što smo već Ono što smo već govorili i u prvom čitanju, dakle nekoliko je problema. Ja ću skrenuti pozornost na tri. Dakle, načelno osnivaju se dodatna vijeća, međutim nije jasno zašto se osniva Vijeće za financiranje međunarodnih projekata, nije točno definirano što će ono raditi, po kojim kriterijima zato što su međunarodni projekti za one koji se time bave i koji poznaju rad Ministarstva kulture iznimno različiti pa je umjesto osnivanja zasebnog vijeća trebalo možda osigurati stručne savjete ostalih vijeća. Uz to duplira se funkcija u odnosu na Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju koja već godinama postoji, određuje se obveza da ista vijeća formiraju gradovi koji imaju više od 20000 stanovnika. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da bi bilo bolje da odredba ostane kao što je to bilo i do sada za gradove s više od 30000 stanovnika i upozoravam da će to dodatno opteretiti lokalne proračune. Članak 7. ističe se posebno promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina što je bilo i do sada, međutim nije na odmet da stoji u ovakvoj formulaciji pa se eto s time možemo i složiti. Članak 5. odnosno ranije članak 10. umjesto da se ide kad se zakon već mijenja u potpuno eliminiranje sukoba interesa i ovo smatramo iznimno spornim ovim se člankom zapravo ozakonjuje latentni potencijalni sukob interesa jer gotovo je nemoguće da bez obzira na izuzeće od glasanja član vijeća samim svojim prisustvom u vijeću ne utječe na financiranje reći ćemo pod navodnicima svojih projekata. Posebno je to osjetljivo kada je proračun za kulturu, a to svi znamo radikalno osakaćen, kada su vijeća formirana prije svega na bazi podobnosti, odnosno njihovi članovi što ranije nije bio slučaj što može potvrditi i sama ministrica Zlatar koje danas na žalost nema ovdje. Kada se smanjuje financiranje kulturnih programa kazališta u Osijeku, Virovitici i Zadru, kada je naša kulturna baština zanemarena gore nego u vrijeme Domovinskog rata. Što to zapravo znači? Dakle, govorimo o sukobu interesa. Podsjetit ću samo da je zbog sukoba interesa kaznu već platio ministar Jakovina a upozoravali smo, platio je SDP-ov međimurski župan, a upozoravali smo, a oni ignorirali. Zatim ravnatelj HRT-a kojeg je izabrala većina ne priznaje da je u sukobu interesa. Predsjednicu Upravnog vijeća HINA-e uporno ste gurali i ugurali u Vijeće za elektroničke medije i time izazvali novi sukob interesa, a poseban je slučaj o čemu smo već i govorili časopisa Zarez i sukob interesa aktualne ministrice kulture, ministrice Zlatar. Slažemo se sa činjenicom da vijeća trebaju procijeniti što financirati a što ne, ali jednako je tako činjenica da je ministrica bila dužna prenijeti svoj udio na odvjetnički ured ili se tog udjela odreći, a mi zapravo ne znamo je li to ona i do danas učinila. Za razliku od svih drugih zakona ili većine koji su nam dolazili iz Ministarstva kulture o ovome je barem provedena javna rasprava, no ni jedna primjedba ili sugestija kako bi se zakon poboljšao moram reći nije prihvaćena. Jednako tako i na to se upozoravalo prigodom javne rasprave. Potpuno je nejasno zašto se povećava broj članova vijeća sa 5 koliko ih je bilo do sada na 7. Zašto je potrebno dodatno financijski opterećivati ministarstvo i da ovakva mala sredstva koja su smanjena svojim proračunom na minimum minimuma opterećeno ovakvo ministarstvo mora izdvajati naknade za još po dva člana u svakom vijeću. Pitamo se nije li bilo bolje, ne bi li bilo svrsishodnije da se taj novac uključi u pojedine kulturne programe. Ako se dobro sjećam navedeno je da će za potrebnu financijsku realizaciju ovakvog zakona biti potrebno više od 700000 kuna. Ako uzmete predloženi proračun za kulturu ove godine vidjet ćete da je primjerice za pripremu projekata koji bi se trebali prijaviti na fondove EU milijun kuna što znači da nam naknada za vijeća pojedu da tako kažem gotovo jednako sredstava nego što ulažemo u pripremu svih projekata i još ćemo povećati, odnosno proširiti broj članova. Vratit ću se kratko na odluku o formiranju kulturnih vijeća u gradovima sa preko 20000 stanovnika. Mislim da bi bilo mnogo korisnije da je svaki od tih gradova mogao primjerice taj novac uložiti ili u knjižnicu, dati na korištenje nekome tko bi mogao plasirati neku knjigu a znamo i sami u kakvom je stanju izdavaštvo i sustav knjižnica. Jednako tako mislim da bi bilo puno učinkovitije da se ta sredstva ulažu u infrastrukturu u kulturi za koju nije potrebno odlučivanje kroz vijeća, da mogu uložiti novac u svoje galerije lokalne, dakle glazbene škole. Puno bi to sve bilo učinkovitije nego da ih tjeramo da ovako moraju profunkcionirati kulturna vijeća, odnosno podsjetit ću samo da prvo što se reže, a to uvijek govorimo kada se razgovara o kulturi, uvijek se režu ona sredstva za kulturne potrebe, odnosno potrebe u sportu i to je neosporna činjenica. Zbog svega ovog mi moramo reći iz kluba HDZ-a da ne možemo podržati ovakav prijedlog, ne možemo se složiti s time ili podržati nešto što će biti evidentan sukob interesa, ne možemo pristati na to da se povećavaju članovi vijeća sa 5 na 7 bez ikakvog razloga i da se dodatno financijski optereti Ministarstvo kulture umjesto da je taj novac bio puno svrsishodnije uložen u projekte koji su nužno potrebni kulturi, u programe kazališta, galerija, knjižnica, za nabavu knjižne građe i slično. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Na ovo izlaganje imamo jednu repliku. Poštovani Željko Reiner, potpredsjednik Doma. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena zastupnica je zapravo dobro spomenula problem uvođenja obveze da predstavnička tijela gradova koji imaju više od 20 tisuća stanovnika dužna su slijedom ovog zakona donijeti akt o osnivanju i akt o imenovanju članova kulturnih vijeća. Dakle, usprkos tome što se tijekom rasprave i na matičnom odboru i u javnoj raspravi više puta isticalo da nije dobro formalizirati neke stvari i tjerati gradove sada one koji imaju više od 20 tisuća stanovnika, dosada je to bilo za one više od 30 tisuća stanovnika, da moraju dakle to uvesti, taj institut. U ovoj verziji vidimo da je to još pooštreno, umjesto da je ublaženo pa da je rečeno mogu donijeti akt pa njima na volju ako imaju u proračunu dovoljno novaca, krasno. Ali ako nemaju nisu prisiljeni na to. Ovdje je to nažalost još više pooštreno i dakle stvorena je jedna apsolutna obveza da to moraju učiniti. I čini mi se da to nije dobro jer velim ponavljam u raspravi je više puta isticano upravo ovo stajalište koje je spomenula uvažena zastupnica, a s kojim se i ja osobno slažem. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na ovu repliku odgovara poštovana kolegica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi potpredsjedniče u pravu ste iako stoji da će se to tek od iduće proračunske, odnosno od 2014. godine se ova obveza nameće međutim ne možemo prihvatiti u ovakvoj financijskoj konstelaciji snaga, znamo u kakvom su stanju proračuni pa znamo u kakvom je stanju u krajnjem slučaju Proračun RH. Ne znamo hoćemo li izdržati uopće do kraja godine, a kamoli kako bi to jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave mogle napraviti. Katastrofalna je situacija koja se naravno preljeva poput piramide ili slijeva dakle od vrha od Vlade i sve to osjećaju naravno i naši gradovi i općine. Dakle, mi im namećemo nova opterećenja, namećemo nove namete, opterećujemo primjerice obrtnike, opterećujemo gospodarstvenike. Dakle, sjetite se samo kada su se usudili napokon zbrojiti kolike namete imaju naši obrtnici ili gospodarstvenici do kakvih smo katastrofalnih podataka došli. Sjetite se samo u kakvoj nezavidnoj situaciji su oni pa ću samo kada sam već spomenula obrtnike reći da primjerice u gradu Čakovcu u prva tri mjeseca, dakle samo u središtu grada Čakovca 16 obrta zatvorilo je svoja vrata. Dakle, ako govorimo o nekakvim novim opterećenjima moramo sagledati realnu situaciju a ne samo jednostavno to staviti u zakon pod nešto što se mora. A upravo kao što ste vi rekli bilo bi dobro da se kaže može ili da je ostalo ono za gradove preko 30 tisuća stanovnika a ne da i manje gradove opterećujemo na ovaj način. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Pozivam sada kolegu Igora Kolmana da iznese svoju raspravu u ime kluba HNS-a. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, cijenjeni zamjeniče ministrice. HNS je i u prvom čitanju, a naravno i u ovom čitanju će podržati ovaj prijedlog zakona. Mi smatramo da se radi o dobrom prijedlogu. Jedan od razloga zbog kojih to smatramo dobrim prijedlogom je i ovo osnivanje dva nova kulturna vijeća. Što se tiče Vijeća za kulturni i umjetnički amaterizam mi smo uvjereni da kulturni i umjetnički amaterizam zaslužuje da bude institucionalno pokriven, barem na ovaj način ako ne i na razne druge, a ne samo načelno podržavan kao što je dosada uglavnom bio slučaj. Što se tiče financiranja međunarodnih projekata također to je nešto što se često dovodi u vezu sa ovim drugim Vijećem za međunarodnu kulturnu suradnju. Međutim, to su dvije potpuno odvojene djelatnosti, to su dvije razne vrste kompetencija, to su dvije razne vrste posla, to su dvije razne vrste odluka. I u tom smislu nam se čini posebno važnim da se te dvije stvari razdvoje upravo zato da se ne bi zato što nalikuju jedna na drugu zapravo dovodilo jednu i drugu djelatnost u kaos i u međusobno preklapanje koje onda smanjuje racionalnost i povećava štetu. Ono što je od prvog čitanja dodatno uređeno je članak 5. kojim se mijenja članak 10., dakle pitanje sukoba interesa. Nama se i u prvom čitanju činilo da je to dobro rješenje. U svakom slučaju puno bolje nego što je bilo dosada. S ovim dodatnim poliranjem toga članka, ajmo tako reći zaista radi se o vrlo precizno definiranom postupku i mi to apsolutno podržavamo. Ono što je isto važno je to je da su usvojene primjedbe koje su se čule u raspravi u prvom čitanju oko produžavanja roka za osnivanje kulturnih vijeća u gradovima iznad 20 tisuća stanovnika kako bi se to uklopilo u donošenje proračuna i u obveze koje su već odavno preuzete. Ali što se tiče samog osnivanja, ponavljam, rekao sam i tada, to mi se čini da je vrlo dobro, dapače, trebalo bi u budućnosti još dodatno proširiti tu obavezu jer s aspekta racionalnosti pretpostavka je da ako imate u gradu od 20 tisuća stanovnika, a grad od 20 tisuća stanovnika je ozbiljni grad, ako imate vijeće koje se bavi kulturom onda je vjerojatno da ako je posao napravljen iole dobro u smislu imenovanja tog vijeća i pokretanja njegovog rada da će onda taj grad moći ili sa jednakim ili čak sa manjim sredstvima utrošenim u kulturu imati fokusiraniji, bolji, temeljitiji i na kraju krajeva korisniji kulturni program na razini grada. Tako da nemam puno više osim toga za dodati, neću oduzimati vaše vrijeme. Mi smo smatrali i smatramo i dalje da se radi o vrlo dobrom prijedlogu, naravno da ćemo ga s obzirom i na ova poboljšanja vrlo lako i rado podržati, a nadamo se da i Ustavni sud neće imati ništa protiv. Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega KOlman je zapravo podržao naravno da postoji odvojeno Vijeće za financiranje međunarodnih projekata kao nešto drugo ili drugačije kako on rekao i sa drukčijim zadaćama negoli što je to Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju. E sada, ja bih postavio pitanje, koji su to kulturni djelatnici u našoj sredini umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanim za utvrđivanje i provedbu kulturne politike i osobito financiranja međunarodnih projekata će tako posebno doprinijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je to vijeće osnovano? I imamo li mi uistinu toliko kadrova iz tih specifičnih područja kulture i umjetnosti da možemo ih rasporediti po svim tim pustim novim kulturnim vijećima, a da su oni silno kompetentni, a da onda još ne budu i u sukobu interesa? Moram priznati da me nitko u to ne može uvjeriti. Hvala lijepo. Na repliku odgovara poštovani Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Ja sam inače vrlo nesklon generalnoj kritici ljudi ovdje u RH i njihovih kompetencija i njihovih znanja pa tako i u ovom slučaju. Dakle ja se čudim skepsi kolege Reinera da mi u Hrvatskoj nismo u stanju naći 7 ljudi koji imaju nešto za reći i znaju nešto o međunarodnom financiranju u kulturi. Moguće je da vi imate drugačije uvide od mene ali ja imam ipak kolega Reiner očito više povjerenja u naše sugrađanke i sugrađane nego što vi imate. **Stazić, Nenad (SDP)** I druga replika, uvažena Sunčana Glavak. Hvala lijepo. Kolega Kolman, ne znam bih li rekla da nisam iznenađena ili da sam iznenađena ovom vašom konstatacijom da promjenom članka 10.se uređuje nešto na bolji način,

bila Kulturna vijeća uređena na način da primjerice i sadašnja ministrica kulture je mogla sjediti u Kulturnom vijeću da nije bilo gledano po stranačkoj pripadnosti i da su Kulturna vijeća vrlo kvalitetno obavljala svoj posao. A ovo što ste spomenuli primjerice da je grad sa 20 tisuća stanovnika jedan ozbiljan grad i to navodite kao argument za nešto zašto bi se trebalo sada tako postupati sukladno ovom prijedlogu zakona, pa ja vas pitam za jedan Poreč koji ima primjerice 17 tisuća stanovnika nije ozbiljan grad? Poreč je ozbiljan grad i Poreč ima ozbiljnu kulturnu baštinu ima ozbiljnu kulturnu promidžbu. I primjerice sada sam spomenula Poreč ali ima i drugih primjera na našoj obali, gradova koji rade upravo ono za što se zalažemo da turizam ne bude sunce i more već da kulturni turizam bude taj koji će produžiti našu turističku sezonu i zbog kojeg će prvenstveno dolaziti turisti. Dakle ne turisti koji će samo tražiti sunce i more već koji su sve zahtjevniji i koji znaju što od od kulture u Hrvatskoj i gdje mogu pogledati. Dakle nemojmo se igrati brojkama ozbiljnih ili neozbiljnih gradova, govorimo o argumentima pa vas eto molim da na taj način razmišljamo. I još jednom samo spominjem gradovi će htjeli vi to priznati ili ne, na ovaj način ipak biti opterećeni, bit će opterećeni njihovi proračuni. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara kolega Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Krenut ću od kraja. Naravno da je Poreč ozbiljan grad, upravo zato sam i rekao, dakle gradovi koji imaju 20 tisuća stanovnika pa i 17 tisuća stanovnika su ozbiljni gradovi i zato i moraju imati kulturna vijeća. Ja sam zato i naglasio u svojoj raspravi da bi bilo dobro u budućnosti da se ta granica još i snizi kao obveza, baš zato jer se radi o ozbiljnim gradovima koji onda ne mogu imati neozbiljno ustrojen sustav. A jedan od elemenata ozbiljno ostvarenog sustava su i kulturna vijeća. Drugo, sukob interesa. Meni se čini da ovdje u ovoj odredbi koja je sada u drugom čitanju dodatno pojačana se vrlo precizno i jasno i nedvojbeno definira kako u kojoj situaciji netko i zašto ne može sudjelovati u radu vijeća. I ja ne znam bolji način da se spriječi taj potencijalni sukob interesa o kojem govorite nego upravo tako jedna jasna razumljiva odredba koju se ne može tumačiti na više načina od jednoga. Što se tiče vaše iznenađenosti ili ne iznenađenosti, ja se nadam da niste iznenađeni jel ako ste iznenađeni onda znači da nisam dovoljno jasno govorio u skladu sa svojim svjetonazorom i političkom opcijom koju predstavljam, tako da nadam se ipak da vas nisam iznenadio. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba HDSSB-a govoriti će poštovani kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona, odnosno Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima se odnosi na osnivanje vijeća za područja glazbe i glazbeno scenske umjetnost, dramsku i plesnu umjetnost, knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, vizualne umjetnosti, kulturno umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodno kulturnu suradnju i financiranje međunarodnih projekata. Prije je to bilo još bilo još se spominjala dakle i Europa i Europska unija ali sada je to ostalo financiranje međunarodnih projekata. da kulturna vijeća se osnivaju za područje županije Grada Zagreba te grada koji ima više od 20 tisuća stanovnika, piše u članku 4. da kulturna vijeća mogu osnovati i drugi gradovi i općine ako to ocjene svrhovitim. Dakle, ona konstatacija da je Poreč ozbiljan grad a ja mislim da je, onda, i ako ima 17 tisuća stanovnika dakle ne dolazi u obzir, dakle, može i nekakav Poreč ili bilo koji drugi grad osnovati kulturno vijeće. Sukob interesa o kojima je govorila kolegica iz HDZ-a je zaista zanimljiva teza u članku 5. odnosno 10. kaže ovako: Član vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem sudjeluje on ili s njime povezane osobe srodnih po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt projekt koji je predložila pravna osoba koja je član vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju. E sada jedno pitanje za sve nas a i osobno se pitam, tko to jamči da ostali članovi kulturnog vijeća a preostaje ih 6, ako je 7 ukupan neće ići na ruku svom 7. članu ili kako to ovdje piše osobama s njime krvno povezane do bilo kojeg stupnja, bračnom ili izvanbračnom dugu ukoliko taj ima nekakav projekt. Je li njegovo prisustvo dakle samo prisustvo u kulturnom vijeću već određeno jamstvo da će projekt u kulturi koji predloži njegov bračni drug ili izvanbračni drug, ili drugarica nije bitno kako to ovdje piše biti jamstvo dakle da se taj projekt gleda objektivno, objektivnim okom i da se odlučuje o njemu. dakle onih 6 članova kulturnog vijeća koji će odlučivati o tome ako je on i izuzet. Ali s obzirom da je on član kulturnog vijeća pa ne bih htio biti zloguki prorok ali vjerojatno da će odlučiti i bez njega onako kako je, kako bi odlučilo i da je i on, i on ima ili ona imaju pravo odlučivanja o tom kulturnom vijeću. Dakle, nikakvo jamstvo nije kolega Kolman je da ovaj članak koji govori o sukobu interesa bude zaista primijenjen eto kako vi to vrlo vatreno zastupate, da je to izvrstan mehanizam ili alat ili kako god hoćete za zaštitu od sukoba interesa.

S obzirom da je ovdje bilo riječi i o tome da svako kulturno vijeće koje ima 7 članova prilikom, a osniva se od 1. siječnja 2014. godine iziskuje i dodatne troškove u proračunu gradova i županija, jasno je da će se taj trošak dakle za financiranje rada kulturnih vijeća prenijeti i na one koji pune proračun lokalne samouprave gradova i županija. I potpuno je jasno da će to biti dodatno opterećenje ili kako bi se, ono netko rekao, ajde da kažem, evo Šuker je ovdje, parafiskalni namet koji koji će dodatno opteretiti proračune i gradova i županija. Negdje ukidamo ili smanjujemo spomeničku rentu itd., a sada osnivamo kulturna vijeća što je opet na mostu dobio, na ćupriji izgubio. I zapravo opet se sve svodi na isto. I ona konstatacija o zatvaranju obrta u gradu Čakovcu, ali ne samo u Čakovcu nego li i u niz drugih gradova u Republici Hrvatskoj stoji. I vjerujem da će i ova kulturna vijeća, odnosno financiranje kulturnih vijeća dodatno opteretiti jedinice lokalne samouprave u državi Hrvatskoj. Mi smo imali primjedbe na ovaj zakon u onom prvom čitanju i sada evo smo u dvojbi što učiniti sa ovim konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona iako se ovdje navode promjene koje su uvrštene u ovaj konačni prijedlog zakona tako da zapravo nismo ni sami dovoljno raspravili međusobno u klubu što učiniti sa ovim zakonom. Je li se moglo smanjiti broj na 5 pa ostati na 5, je li se moglo povećati dakle onaj cenzus od 20 000 stanovnika na 30 000 stanovnika pa barem time prištediti dio gradova ili naselja koja su manja od 30 000 stanovnika, osnivanja kulturnih vijeća teško je reći. U svakom slučaju evo ovih 750 000 kuna koliko je potrebno za provođenje ovoga zakona i programi, projekti projekti koji su kandidirani prema EU od milijun kuna zapravo poništavaju onih 750 000 koji se moraju trošiti. Mislim da ćemo na kraju u svezi ovoga Zakona o kulturnim vijećima biti suzdržani. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom u ime klubova. U ime Hrvatskih laburista govorit će poštovani zastupnik Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Evo na samom početku o ovom zakonu jedna anegdota. U Zagrebu postoji glumac Dubravko Sidor koji je godinama odlazio u London, njegov otac je radio na BBC-u i svake godine kad bi gospodin Sidor odlazio tamo natjecao se na BBC-u sa svojim radom pošto je i vjerojatno ga dobro pamtite po odličnom glasu na Hrvatskom radiju, ima odličan glas i vrlo je inovativna osoba, pokušao je svaki puta prodati nekoliko emisija BBC-u. I tad sam ga ja jednom prilikom pitao pa dobro jel ti kažeš svome ocu da se natječeš, veli nemoj, moj otac ni ne zna da se natječem i kada bi on poduzeo bilo što da se moj rad primi na tom natječaju bio bih profesionalno mrtav. Kada bismo mi bili društvo kakvo je društvo u kojem djeluje BBC ili društvo recimo neke skandinavske demokracije tada bih vjerovao u ovo što piše ovdje. Netko je prije spomenuo da kod nas sukob interesa je rastezljiv pojam. Meni je nezamislivo da ravnatelj HRT-a sjedi u Nadzornom odboru Hypo banke i da već samim tim činom ne smatra da je u sukobu interesa, banke koja posluje sa HRT-om i čak mi se čini ravnatelj javne televizije da je samo po sebi banka i javna televizija da su u prijeporu. Prije je kolega Grubišić govorio kako se to uglavnom radi. Ne treba biti osoba koja je član vijeća sudjelovati u raspravi, odlučivati o tom. Pet ili sedam članova raspravlja o programima i taj sedmi član ustaje kad se raspravlja, odlazi van i ostalih šest članova raspravlja i odlučuje u korist ovog sedmog člana jer će i ovaj šesti, peti, četvrti, treći, drugi i prvi isto tako doći u red. žirijima, recimo u teatarskim žirijima da nitko ne može biti u žiriju tko je bilo kako interesno povezan sa bilo kojom predstavom. Ne možete se natjecati s predstavom i biti u žiriju jer je to automatski ste u sukobu interes. I tamo ima više članova, nema da član žirija odlazi kad se govori o njegovoj …, to je nespojivo. Tako mislim da je ovdje nespojivo, oni ljudi koji su u vijećima ne mogu se natjecati sa programima, znači ili ne znači ili ne mogu ući oni ljudi koji aktivno djeluju, ne mogu biti u vijećima. Postoje sasvim sigurno u Gradu Zagrebu, ja govorim to je puno teže ostvariti u manjim sredinama, u Čakovcu, u Poreču ili ne znam gdje ima puno manji broj broj djelatnika u kulturi, umjetnika, koji su svi zainteresirani za sredstva koja vijeća dodjeljuju. Prema tome, to je jedna upitna formulacija o kojoj smo razgovarali mada je sada puno jasnija nego što je bila prije, ali znamo šta govori praksa, znamo sada iz prakse Povjerenstva za sukob interesa da mnogi članovi koji su stvarno u sukobu interesa ne priznaju čak ni odluke tog povjerenstva, tvrdeći, pronalazeći zapravo svakojake izlike kako bi i dalje mogli obnašati nekoliko funkcija nespojivih. Znači oko članka 5. sasvim sigurno ja se ne slažem u tome da članovi vijeća mogu biti one osobe koje aktivno djeluju i koje konkuriraju za sredstva od toga vijeća. Znači to je prvo. Drugo, vijeća se osnivaju, prije je bila granica 30 000 stanovnika, sada je granica 20 000 stanovnika. Ja bih htio da to bude i 5000 ili 10 000 stanovnika, samo ima Arsen Dedić jednu pjesmu u kojoj se kaže a tko to more platit. Stvar je u tome ulaganje u kulturu, prosvjetu, znanost nije potrošnja, to je ulaganje. To je ulaganje u bolju budućnost, sasvim sigurno. Međutim da li u ovom trenutku možemo poštivati slovo ovog zakona kao što su i mnogi zakoni, sutra ćemo vjerojatno govoriti o zakonima koji isto tako su postali mrtva slova na papiru o kojima smo govorili, proljetos smo govorili zaštita informacija. Govorili smo o mnogim zakonima kad su došli ovdje da se neće ostvariti jer ih je nemoguće u praksi ostvarivati. Znači, sve ovo što se dalje kaže dva nova vijeća koja su ustanovljena, a to je financiranje međunarodnih projekata i čini mi se Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam dobro došla dobro došla su vijeća pri ministarstvima i jedan prijedlog koji je u svim tim vijećima, svi oni koji se bave kulturom i umjetnošću trebali bi raditi kao što se to često radi u demokratskim zemljama bez naknade, bez novaca. Tada bi možda imali šansu da provedemo ovo što smo napisali u zakonu. Još jedanput apeliram da se članak 5. promijeni i to tako da oni članovi ponavljam, oni umjetnici, kulturni radnici koji konkuriraju za novac ne mogu biti članovi vijeća. Hvala. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu kolege Željka Reinera, potpredsjednika Doma. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, pomoćniče. Naime, ja bih najprije izrazio svoje žaljenje što gotovo ništa iz javne rasprave nije uvaženo u ovom prijedlogu što ne mislim da je dobro ni da je dobra praksa. Međutim, naravno postavlja se uopće pitanje zašto ovaj prijedlog zakona. U obrazloženju piše pojednostavljeno rečeno da je to zato jer eto mi ulazimo u EU, pa će sad tu biti novi izvori sredstava i onda je dobro da se recimo uvede u članku 1. financiranja, Vijeće za financiranje međunarodnih projekata itd. Međutim, iskreno rečeno čini mi se da ovaj nacrt zapravo ne donosi neke bitne kvalitativne promjene niti u postojeći zakon, a samim time naravno niti u sustav. Naime, vjerujem da kad bi se provodio postojeći zakon uistinu striktno kako je zamišljeno da bi se zapravo mogle postići bitne promjene na bolje posebice recimo kad bi se provodile evaluacija svih programa, kad bi se uvela pisana evaluacija, kad bi se promicala kvalitetnija komunikacija između Ministarstva kulture, vijeća i korisnika odnosno subjekata koji obavljaju djelatnost u kulturi umjetnosti, kad bi se poštovali članci koji predviđaju sukob interesa već postojeći bilo bi bitno bolje. Ali dozvolite mi da se osvrnem na par članaka o kojima je ponovo kažem bilo rasprave i tijekom razdoblja javne rasprave, a koje su zapravo spomenuli i uvaženi moji prethodnici. Ponovo ću apostrofirati problem po meni nepotrebnog Vijeća za financiranje međunarodnih projekata kad postoji Vijeće za međunarodnu, kulturnu suradnju i ponovo mi se čini da je problem koliko takvih ljudi sa takvim velikim iskustvom imamo. To nije pitanje povjerenja u te ljude i da li treba imati i možemo imati, imamo povjerenja u potencijalne članove ili ne. To je pitanje naprosto realnosti da li oni uistinu postoje. Zašto treba izmisliti jedno novo vijeće koje zapravo čini se iz svega treba obavljati poslove svojevrsnog konzaltinga. Pa ako se želi davati određena stručna pomoć subjektima u kulturi da se natječu za financiranje iz međunarodnih fondova, pa onda se to može drugim oblikom, edukacijom edukacijom prvenstveno osposobljavanjem tih subjekata da zadovolje uvjete koji se postavljaju prigodom konkuriranja za međunarodne fondove, a ne stvaranjem jednog novog vijeća u kojem ako će, a to je jedino bi bilo ispravno ako bi njegovi članovi bili potpuno isključeni iz konkurencije za nekakva sredstva što se vjerojatno neće dogoditi. Prema tome, to je jedan od problema koji se javlja. Nisam sretan sa time da se briše članak 2., stavak 2. u četvrtom članku jer to neće urediti pitanje sukoba interesa samo onim dakle što je napisano u članku 5. uopće ne vidim razloga zapravo zašto bi se izbrisao taj članak. Nije točno da će pitanje sukoba interesa se potpuno riješiti člankom 5. upravo iz svih razloga koji u dosadašnjoj raspravi rečeno. Dapače, čini se da će se time na neki način legalizirati sukob interesa i mislim da to nije dobro. Mogao bi se stavak 2. postojećeg zakona stavak 2. članka 4., dakle važećeg zakona striktno poštivati, na tome inzistirati, a ne svjesno kršiti kao što se u prošlosti radilo. I mislim da bi time se dovoljno zaštitio mogući sukob interesa. Ali kad govorim o sukobu interesa čini mi se da će se on izvjesno javiti vezano uz odredbu članka 10., odnosno članka 4. o tome da se sad uvodi niži cenzus, dakle da moraju imati kulturna vijeća, gradovi iznad 20000 stanovnika. U takvim gradovima uistinu nema dovoljnog broja stručnjaka za to da budu članovi vijeća, a da istodobno ne konkuriraju za sredstva. To pokazuje praksa koja zapravo govori da niti gradovi sa 30000 stanovnika često ne mogu naći dovoljno kvalitetnog kadra za vijeća, a koji neće istovremeno i konkurirati za ta sredstva. se uopće nije napravilo ono što se trebalo napraviti prethodno i onda temeljiti evaluacije rada vijeća u manjim sredinama da se vidi da li taj sustav funkcionira ili ne funkcionira, pa onda na temelju te analize da se popravi situacija, implementiraju poboljšanja ili eventualno napravi neka izmjena u zakonu. Mi znamo da danas nerijetko imamo kulturna vijeća, dakle u gradovima iznad 30 tisuća stanovnika kako je to slijedom važećeg zakona, u kojima se naprosto očito nisu mogli naći kompetentni kadrovi pa su u tim vijećima kao članovi umjesto kulturnih djelatnika umjetnika osobe koje nemaju nikakve veze s kulturom i umjetnošću. Znamo primjere nekih teta u vrtićima itd., itd. Prema tome, ako hoćemo imati stručne osobe, osobe, pogotovo u malim sredinama, uistinu je veliki problem kako ih naći, a da istodobno ne budu u sukobu interesa jer će konkurirati za određena sredstva. Napokon mislim da je važno istaknuti još i to da će zapravo kao što su i moji prethodnici rekli odredba o gradovima iznad 20 tisuća stanovnika ne samo izazvati opisane sukobe interesa negoli znatno zapravo oduzeti novac za kulturu, za kulturne programe u tim manjim sredinama jer će oni morati formirati kulturna vijeća umjesto da sredstva vrlo skromna sredstva koja imaju ulože u određene programe kulture. Prema tome, čini mi se da zapravo nisu ta rješenja sretna pa naravno da nije onda niti sretno rješenje kad se umjesto 5 omogućuje 5 ili 7 članova jer naravno u našoj praksi opet uvijek će to završiti na 7. Još će se više novaca potrošiti na kulturna vijeća umjesto da se uistinu uistinu taj novac, vrlo skromni novac sve manji novac koji se ulaže u kulturu i umjetnost uloži uistinu u programe i na taj način postigne onaj glavni cilj koji je vjerojatno svima u interesu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li zamjenik ministrice zaključno se obratiti Saboru? Izvolite. Zamjenik ministrice, gospodin Berislav Šipuš. Izvolite.

Nešto o vijećima koja se osnivaju za neka nova područja. Kao što smo ustvrdili kulturno umjetnički amaterizam je u ovoj godini financiran sa 3 milijuna 740 tisuća kuna za 215 programa glazbenog amaterizma i 910 tisuća kuna za kazališni amaterizam. To je velik novac i ogroman broj programa i projekata za jedno područje u kojem nije bilo dosada stručnoga vijeća takvog. Držimo da je potrebno držati i dalje tu razinu kvalitete tih programa i brige koju je Ministarstvo kulture i dosada vodilo, napominjem, i držimo da posebno Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam upravo ima i kroz ovu financijsku da tako kažem prizmu svoje opravdanje. Drugo, što se tiče Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i prije je pisalo europske integracije odnosno Vijeće za financiranje međunarodnih projekata postoji bitna razlika između ta dva vijeća. Briše se pojam Europe i EU ili europskih integracija jer od 1.07. naša zemlja postaje ravnopravna i punopravna članica EU. Prema tome, mi ćemo uistinu imati samo ubuduće međunarodnu kulturnu suradnju, a ne i suradnju sa EU. Dakle, nema Dakle, nema potrebe to više izrijekom govoriti. Drugo, međunarodna kulturna suradnja raspolaže u ovom trenutku sa sredstvima od otprilike 12 milijuna kuna koja se raspoređuju na programe koje prijavljuju institucije, javne ustanove ali i pojedinci kao i neovisne umjetničke organizacije, udruge ili opet pojedinci koji imaju određene projekte u inozemstvu. Jedan od takvih projekata je recimo i nešto što je uistinu Hrvatska država napravila jedan veliki iskorak, a to je bio recimo Festival Croatie la voici u Francuskoj. Međutim, međunarodni projekti i Vijeće za financiranje međunarodnih projekata je jedno sasvim drugo vijeće i neće u sebi imati praktički te ljude koji sjede u Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju. Zašto? Već se iz ovih prvih prvih projekata međunarodnih koji idu na financiranje prema europskim fondovima ili prema međunarodnim fondovima, to ne moraju biti samo europski fondovi, vidjelo da se uglavnom radi o projektima koji su vezani ili za izgradnju osnivanja utemeljene neke nove institucije u nekom od da tako kažem naših mjesta, gradova ili lokalnih sredina naravno kulturnog sadržaja ili su vezani uz obnovu kulturne baštine opet u nekoj sredini tako da se i u jednom i u drugom segmentu financiranjem takvih projekata tim sredinama i tim objektima daje sasvim jedna nova vrijednost što se popularno kaže dodana vrijednost edit value i koja naravno tim sredinama onda daje jedan novi poticaj uopće u njihovom društvenom i ekonomskom razvoju. Spomenut ću programe kojih je bilo čini mi se 10-ak koje je Ministarstvo kulture predložilo i drugim ministarstvima za pomoć, Ministarstvu regionalnog razvoja, Ministarstvu turizma, između ostalog npr. Grožnjan ili Završje u Istri isto tako kulturing u Puli ili u Rijeci veliki projekt. Dakle, riječ je o projektima u kojima se nešto gradi, u kojima se nešto financira, u kojima se nešto obnavlja da bi se stavilo u novu funkciju. Vrlo je važno spomenuti da nositelji takvih projekata ne mogu biti ministarstva, nositelji su lokalne sredine. One određuju svojim idejama kako će projekt i u kojem smjeru ići. Ministarstva tu pomažu pa tako i taj iznos od milijun kuna koji je predviđen za pomoć pri izradi projektne dokumentacije raznih snimaka arhitektonskih terena je predviđen upravo za ovakve projekte. Znači članovi takvog vijeća za financiranje međunarodnih projekata neće biti zapravo umjetnici ajmo to tako kazati. To će biti dosta da tako kažem vijeće sastavljeno do sada od možda ljudi koji su se sastajali jednom godišnje kada bi se radilo recimo o nekoj strukovnoj nagradi u domeni urbanizma ili u domeni arhitekture, znači netko tko je vezan, da uz arheologiju, netko tko je vezan uz baštinsku arhitekturu, uz tradiciju, možda neko iz područja folklora ili etnologije. Znači u svakom slučaju stručnjaci koji mogu evaluirati ono što neka lokalna sredina želi financirati pomoću međunarodnih sredstava. Što se tiče kulturnih vijeća koja sada bi se osnivala i u gradovima sa 20 tisuća stanovnika, napominjem da u članku 6.stavak 6.stavak 1.se mijenja i sada će glasiti da kulturna vijeća se osnivaju za područje županije Grada Zagreba te grada koji ima više od 20 tisuća stanovnika, a mogu ih osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim. Znači uistinu je moguće da i Poreč kao jedan ozbiljan grad naravno znamo i kulturne baštine ali i jednog izvrsnog festivala glazbenog može osnovati takvo jedno vijeće ukoliko to drži svrhovitim. Još nešto, gradovi i te sredine će odrediti svojim statutom broj članova vijeća. Ne mora biti 5 ne mora biti 7, može biti 3. Onda će oni odrediti djelokrug rada, odredit će način izbora, a donijet će i gradonačelnik odluku o nadoknadi koja postoji ali koja može biti i 100 kuna. Pa mi se čini malo bizarnim da netko spominje parafiskalni namet u tom kontekstu kada se zna da spomenička renta kada je u pitanju Ministarstvo kulture znači gubitak uistinu se to tako može reći od 25 milijuna kuna na godinu, Ministarstvo kulture za zaštitu baštine. Naime, taj tzv. parafiskalni namet se ne može iskoristiti za ništa drugo pa niti u lokalnim sredinama pa niti u Ministarstvu kulture nego samo i izričito zato. Ako je nadoknada od 100 kuna po članu Vijeća za kulturu u nekom manjem gradu parafiskalni namet onda mislim da nemamo istu računicu ili barem ne dobro. To isto tako mislim da je da je možda negdje spomenut Čakovac ali nadam se da ne u smislu da on dobiva obvezu utemeljenja kulturnog vijeća, to su gradovi Križevci, Virovitica, Zaprešić, Petrinja, Kutina, Požega i Sinj u ovom trenutku za koje znamo da su da su u ovom broju. Što se tiče članka koji se ovdje spominje i u svezi sukoba interesa, a to je članak 10. Koji se sada mijenja i glasi član vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanju vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem sudjeluje on ili s njim povezane osobe, srodnik po krvi … do bilo kojeg stupnja, bračni i izvanbračni drug, spomenut ću da je do sada takva osoba mogla sudjelovati u raspravi ali je bila izuzeta o odlučivanju. Držim da smo zaoštrili situaciju time da dotična osoba ne može biti niti nazočna raspravi o takvom jednom projektu, a kamoli o odlučivanju. Što se tiče članka, gospodin akademik Reiner mislim da je spomenuo 2.stavak u članku dosadašnjem koji spominje naravno nemogućnost sudjelovanja u tome, tu bi se mogao čak složiti da Hrvatska u jednom segmentu jest mala sredina kada se tiče izbora ljudi koji mogu sjediti u kulturnim vijećima. Osobno nisam nikada bio niti u jednom kulturnom vijeću jer bih stalno bio u sukobu interesa, vodio određene ili grupe koje su se naravno kandidirale. Međutim držim isto tako da jedan određen tip povjerenja mora postojati. U tom su vijeću kao i u nekim drugim vijećima sjedili i dalje moji prijatelji, kolege s kojima sam iznimno usko surađivao o svemu pa i na takvim projektima, dakle bez čak osobnog povjerenja u domeni kulture i umjetnosti mislim da se zakonom ili nekim tvrdim, oštrim, strožim pristupom neće puno napraviti. Vjerujem da je ovo u ovom trenutku najbolje najbolje rješenje odnosno prijedlog rješenja. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem zamjeniku ministra. Na ovo završno izlaganje imamo prijavljenu repliku kolegice Sunčane Glavak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine Šipuš, nije Čakovac nego je Čakovec. Ja sam govorila o gradu Čakovcu, dakle to su dva različita grada pa vas eto samo želim na to upozoriti. Jednako tako čini mi se da ste malo nespretni u svemu ovome hoće li urbanisti na kraju sjediti u ovom vijeću, neće sjediti, dakle očito niste definirali tko će biti ti ljudi pa mi je žao što nismo dobili odgovor na to već jednu samo nespretnost u objašnjavanju. Uopće se ne radi o tome da li netko može, mora, treba osnovati kulturno vijeće. Vi imate podatke u Ministarstvu kulture o gradovima koji su to do sada učinili pa onda znate i kakva je bila učinkovitost pojedinih riječi odnosno nije bila. Spomenuli ste ponovo grad Poreč, dakle izdvojila sam grad Poreč kao primjer koji nema kulturno vijeće a koji sjajno promovira kultura, radi na kulturnim programima. Poreč mi je prvi pao na pamet eto pa u tom kontekstu sam spominjala grad. Kada se dotičete problematike spomeničke rente odnosno smanjenja nameta i eksplicite kažete da se taj novac ne može koristiti u druge svrhe ja ću vam ponovno navesti primjer grada Čakovca za koji je Državna revizija dvije godine za redom utvrdila da su sredstva spomeničke rente nenamjenski korištena, da je SDP-ov gradonačelnik nenamjenski trošio sredstva, dakle to se ne smije ali se čini. Pa dakle upozoravam i na tu činjenicu. A moram samo upozoriti da je tijekom javne rasprave bilo primjedbi od kulturnih djelatnika, što se tiče osnivanje novog vijeća da ne treba novo vijeće koje će se baviti međunarodnim projektima biti u svojstvu konzultanta jer to jednostavno nije potrebno već bi to trebali biti educirani kulturni djelatnici koji se razumiju u te projekte a ne kao što smo čuli da će to možda biti urbanisti ili ne znate ni vi sami odgovoriti zapravo tko će biti ti ljudi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Hoćete odgovarati? Ne. Odgovor na repliku zamjenik ministra izvolite. Da, poštovana gospođo zastupnice dakle, u svakom slučaju kada se radi o nenamjenskom korištenju spomeničke rente, nisam rekao da se ne može to dogoditi, rekao sam samo da je taj tzv. parafiskalni namet uistinu jedan od onih izvora sredstava za lokalne sredine pa tako i za Ministarstvo kulture koji je predviđen isključivo za namjenu zaštite, pri zaštiti spomenika kulture i pri njihovoj konzervaciji, restauraciji što se može dogoditi, naravno da se može, ali u to ne bih sada ulazio. Drugo, što se tiče Poreča, naveo sam samo to da je Poreč kao jedan kulturni grad može imati kulturno vijeće ako ga želi, sredina lokalna odredi da to nije potrebno neće. Međutim, što ne znači da neće možda unaprijediti taj, čitav segment kulture. Naravno da ima podataka gdje gradovi koji imaju vijeća ili koji nemaju vijeća loše rade s kulturom ali ima puno više primjera gdje imamo vijeća za kulturu gdje se jako dobro radi u gradovima. I još jedanput ponavljam, vijeća koja su navedena na početku u preambuli praktično izmjena i dopuna odnose se naravno na taj broj vijeća i njihova nazivlje, na vijeća koja se …/Govornik se ne razumije./… pri Ministarstvu kulture. Što ne znači da lokalne sredine moraju imati ta ista vijeća. Tako da mislim da neke stvari možemo se i složiti a i ne moramo ali čini mi se da u ovom trenutku su ovo najbolji mogući prijedlozi za rješenja.